Уважаеми колеги, продължаваме вчерашното заседание, но преди това искам да Ви съобщя, че днес е починал големият български писател, смея да кажа, един от най-големите класици – Антон Дончев. Аз ще помоля Народното събрание да станем на крака и с едноминутно мълчание да почетем

да сте се обединили около това, че трябва да има парламент, за да може да се правят закони и разбира се, да се даде възможност да има нормален нов кабинет. Преди това искам да се извиня на всички – сутринта слушах и в Нова телевизия съобщиха за дишането ми. Това е истина и затова държах микрофоните малко по-горе, поне да не ме чувате. Имам причина за такова дишане, много хора знаят, съжалявам, и и гласът не е мой, но ще се задоволя с този, който ми остана, така че моля за извинение всички, ако това притеснява някого. Преминаваме напред. Какво значи напред? Колеги, ще повторим вчерашните гласувания, за да видим дали няма промени, тъй като вътре в партиите, в решенията им има някои промени. Втората Втората парламентарна група е оттеглила кандидата си. Затова ще ми позволите да направим едно поредно гласуване и ако това гласуване не даде резултат, ще помоля отново лидерите на всички парламентарни групи, както се казва, да дадем още един последен шанс, да се преосмисли, да се вземе наистина едно мъдро, сериозно решение, защото хората това чакат. Да пристъпим отново към гласуване на кандидатите, които не са оттеглени.

съответните кандидати. Заповядайте, госпожо Атанасова. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, формално трябва първо да приемем процедурните правила, по които ще избираме председател, макар и да повтарят приетите вече два пъти процедурни правила, за да спазим формално Конституцията и Правилника, който в момента не действа. Трябва отново да гласуваме процедурните правила, които в консенсус председателите на парламентарните групи вчера внесохме. Мисля, че това е най-разумно и не би следвало да има обратно предложение. Затова процедурата ми е първо да подложите на гласуване процедурните правила, което и вероятно ще е проверка на кворума в залата. Благодаря.

се 1. Предложението е прието. Пристъпвам към номинациите. Колеги, подканвам Ви да номинирате отново кандидатите.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, нашата номинация отново е господин Росен Желязков. Виждам, че е безпредметно да обективирам за пореден път тази номинация. Смятам, че гласуването след малко и след всички номинирани би дало ясен знак дали тя ще бъде подкрепена или не. При условията на разговори между парламентарните групи – каквито имахме тази сутрин на Председателския съвет, това вероятно ще бъде последен опит, за да се търси пряк двубой излъчване на председател на Четиридесет и осмото народно събрание, а впоследствие, ако и това не помогне, отново ще се наложи свикване на Председателския съвет и търсене на други решения. Благодаря.

Уважаеми колеги, с оглед на събитията от вчерашния ден, Председателския съвет и в дух на конструктивизъм и диалогичност от „Продължаваме Промяната“ няма да издигнем кандидатура. Благодаря. ВРЕМЕНЕН

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, ние издигаме отново кандидатурата на народния представител Йордан Кирилов Цонев. Познавате го много добре. Мисля, че това е човекът, който има най-добра комуникация с всички парламентарни групи, най дълъг парламентарен опит и в този дух на конструктивизъм

Господин Председател, уважаеми колеги! От името на групата на „БСП за България“ издигаме Кристиан Вигенин за кандидат за председател на Народното събрание. ВРЕМЕНЕН

на господин Никола Минчев. Поставям на гласуване кандидатурата на Петър Петров. Моля, гласувайте.